Representanten Mari Holm Lønseth vil framsette et representantforslag. (H) [10:01:38]: På vegne av Erna Solberg, Ove Trellevik, Anna Molberg, Sveinung Stensland, Anne Kristine Linnestad,

Stortinget skal i dag vedta trinnvis innføring av lovkravet om kjønnsbalanse i styrer. Forslaget gjelder kravet om 40 pst. kjønnsbalanse i styrer for mellomstore og store selskaper. Høyre foreslo, og fikk innført, lov om kjønnsbalanse i ASA-styrer allerede i 2006. Den gangen skapte det heftige diskusjoner, og ikke uten grunn, fordi mange mente at dette var for inngripende i eierskapet.

for næringslivets del. Det er både for få kvinner som etablerer egen virksomhet, det er for få kvinner i toppledelsen av de store norske selskapene, og det er for få kvinner i styrene. Mangfold og god kjønnsbalanse er en viktig verdi også i næringslivet, i næringslivet, og for Norges arbeid med bærekraftsmålene om bedre kjønnsbalanse i næringslivet er det et viktig skritt, det vi gjør i dag. Jeg opplever at næringslivet er opptatt av å sikre likestilling og mangfold, men vi må erkjenne at utviklingen med å oppnå oppnå kjønnsbalanse i styrerommene går for sent. I det forslaget som Stortinget kommer til å vedta i dag, får bedriftene tid til å selv om Høyre ønsket noe mer tid, sånn at ikke alle oppnevnelsene til styrene må gjøres nå i løpet av vårparten, da de fleste har generalforsamling, men at de kunne fått tiden frem til neste generalforsamling å gjøre det på.

mot den inngripen i eierskapet som dette er, ved å innføre terskelverdier og gi det tid. Høyre støtter altså forslaget til kravet om kjønnsbalanse. De andre partiene vil redegjøre for sine syn, men forslaget fra flertallet er bra. Jeg vil understreke at det ikke er sånn at en lov alene vil gi resultater og en bedre kjønnsrepresentasjon i næringslivet. Det handler fortsatt om strukturelle mønster og holdninger i befolkningen. Kvotering kan aldri veie opp for det viktige arbeidet som må gjøres for å endre det er et arbeid som fortsatt må gjøres. Så er jeg veldig glad for at det nå er mange som speider etter å rekruttere de dyktige kvinnene som finnes landet rundt, og jeg er sikker på at veldig mange bedrifter og styrer

[10:07:09]: Dette er en debatt som jeg har gledet meg til lenge. I dag skal vi forhåpentligvis vedta en viktig lovendring som skal bidra til økt likestilling og mangfold i næringslivet. næringslivet. Noe er strukturelt galt når kun 20 pst. av styrerepresentantene i norske aksjeselskap er kvinner. Økningen de siste 20 årene har vært på kun 5 pst. Det viser at dette går altfor sakte av seg selv. Hensikten med lovforslaget er å oppnå en jevnere kjønnssammensetning i styrene, at kvinner og menn er jevnt representert i posisjoner med makt. For Arbeiderpartiet er det viktig å jobbe målrettet for økt mangfold i arbeidslivet. Det er avgjørende for vår omstillingsevne at vi utnytter den samlede kompetansen i samfunnet – også på styrenivå. Mangfold og likestilling vil bidra til mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø og økt verdiskaping for næringslivet. Det vil bli lagt opp til en trinnvis innfasing. Reglene innføres allerede neste år og vil omfatte om lag 8 000 selskaper. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 mill. kr i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig fram til 2028 og til sammen gjelde om lag 20 000 selskaper. Det er viktig for meg å understreke at også denne innfasingsplanen har blitt framforhandlet i tett samarbeid med arbeidslivets parter. Jeg er svært glad for at det er stor enighet om intensjonen bak dette lovforslaget. Jeg tror det er det nære samarbeidet med NHO og LO i utarbeidelsen som har medført at vi har kommet fram til tiltak som de aller fleste ser er hensiktsmessige, på både kort og lang sikt. Jeg merker meg dog at Fremskrittspartiet har veldig god tid. De ønsker å vente i ytterligere 20 år før vi når 25 pst. kvinneandel i styrene. Det kan virke som de mener det ikke finnes kvinner med den rette kompetansen. De viser til at konsekvensene da vil bli at det kun blir valgt døtre og nieser, istedenfor kvinnelige ledertalenter. Dette er en oppfattelse jeg ikke deler, og ut fra de gode høringsinnspillene vi har mottatt, tror jeg heller ikke mange i næringslivet støtter dette. støtter dette. Jeg er glad for at vi har en historisk enighet mellom partene, på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og jeg er glad for at vi har et bredt flertall her på Stortinget når vi sier ja til denne lovendringen. Sivert Bjørnstad

Heller ikke vi i Fremskrittspartiet mener vi har kommet langt nok på likestillingsfronten når det gjelder andelen kvinner som er styremedlemmer og daglig ledere i aksjeselskaper. For styremedlemmer har den ligget på rundt 20 pst. over lang tid og for daglig ledere et stykke under 20 pst. over tid det til tross for at Stortinget vedtok lovkrav knyttet til kvinneandelen i ASA-styrene for om lag 20 år siden. Det er stort sett de samme partiene som i dag vedtar dagens nye lov som gjorde det den gangen. Det var ikke måte på hvilke positive effekter det kravet ville få nedover i arbeidslivet og i styresammensetninger, også i mindre selskaper. Det har ikke skjedd. Kvoteringen har ikke fungert som man forutsatte den gangen. Det eneste som har skjedd, er at ASA-styrene nå har en kvinneandel på 40 pst., og det er – for å si det forsiktig – ikke veldig overraskende i og med at det er nedfelt i lov. Ethvert allmennaksjeselskap som ikke hadde oppfylt dette, ville brutt loven. Det er det selvsagt ingen som gjør. Tusenvis av små og mellomstore bedrifter vil rammes av den nye loven. Nesten 10 000 styremedlemmer må byttes ut, eventuelt må selskapene utnevne nye styremedlemmer. Hva kostnaden for denne administrative byrden er, vet ingen. Det virker heller ikke å bry regjeringen nevneverdig, på lik linje med deres generelle holdning i sånne saker. Regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å forenkle for bedriftene tilsvarende 11 mrd. kr innen 2025. Halvveis ut i perioden har de klart å kutte knapt 2 mrd. kr. Nå kommer det på toppen et forslag som vil øke kostnadene for bedriftene. En gründerbedrift i distriktet skapt og eid av tre kvinner må nå utvide styret til også å inkludere andre enn eierne. Hvis man ikke bare skal finne den første og beste mannen tilgjengelig, vil dette kreve ressurser og tid som bedriften burde ha brukt på andre og mer presserende oppgaver, f.eks. å skape verdier og arbeidsplasser. Ikke alle gode intensjoner og forslag må inn i stortingssalen. Noen bør løses utenfor dette huset, og dette er et eksempel på det. Her burde partene i arbeidslivet ha kommet lenger de siste 20 årene. Det er først og fremst de som har ansvaret for å få skikk på dette. Jeg er spesielt skuffet over NHO, som nå roper etter politiske krav og inngripen, noe de sjelden gjør for å løse et problem de selv ikke har klart å løse. For oss blir det helt feil å pålegge tusenvis av bedrifter fordyrende krav og reguleringer når de har mer enn nok annet å stri med. Derfor kommer vi til å stemme imot tilrådingen i begge sakene. Vi foreslår heller at regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet kommer tilbake med positive insentiver som kan øke kvinneandelen i styrene ytterligere,

Vi er komne så langt i samfunnet i dag. Det er 20 år sidan vi innførte reglar om kjønnsbalanse i styret for dei største selskapa våre.

LO og NHO, dei store partane i arbeidslivet, og i tråd med det alle kvinner eg har snakka med som er engasjerte i norsk næringsliv, er einige i at er rett veg å gå.

kvinner i næringslivet samla i Bergen på eit frukostmøte med temaet «korleis ta plass i styrerommet». Der er ein i full gang med mobiliseringa – i samarbeid med NHO, Innovasjon Noreg og andre gode krefter – for å gjere den mobiliseringsjobben som no må til for at fleire kvinner skal seie ja til å ta styreverv, og for at selskapa skal bli bevisste på korleis ein jobbar med å få kvalifiserte kvinner inn. Dette skjer akkurat her og no i Bergen i Vestland, og det skjer liknande initiativ rundt om i heile landet på grunn av

dette åleine ikkje akkurat løyser utfordringane til norsk næringsliv under denne regjeringa. Men dette lovforslaget støttar vi heilhjarta, og vi er glade for at vi får det på plass i dag.

eg vil rose partane i arbeidslivet, som er såpass framoverlente og har vore det over tid. Noreg var det første landet i verda som stilte krav til ein andel i styra i børsnoterte selskap av

djupe strukturelle problem i det norske samfunnet, trengst det meir enn insentiv. Det trur eg er ei erkjenning som nesten alle parti på Stortinget no deler.

Gro Harlem Brundtlands regjering fra 1986 bestod av 40 pst. kvinner. I dag er det en selvfølge at omtrent like mange menn som kvinner kommer ut på slottsplassen ved regjeringsskifter. Dessverre er ikke kjønnsbalansen like god i ledelsen i norske selskaper. Bare 20 pst. av styremedlemmene og 15 pst. av topplederne i de 200 største selskapene er kvinner. Vi står samtidig overfor en enorm omstilling i Norge, og derfor må vi utnytte den samlede kompetansen i samfunnet. Forvaltningen av selskapene er styrets ansvar. Etter regjeringens syn er det viktig å utnytte kvinners kompetanse også i arbeidet med strategi, budsjetter og organisering av virksomheter. Jeg glad for at LO og NHO har bidratt i dette viktige arbeidet. Særlig vil jeg berømme NHO, som har snudd og nå støtter forslaget. Det at NHO og LO står samlet med oss i dette, er en stor styrke,

nå sikrer. Kravene skal ikke gjelde for små selskaper. Kravene skal innføres trinnvis. Store selskaper med inntekter på over 100 mill. kr skal oppfylle kravene innen utgangen av 2024. Mellomstore selskaper får lengre frist til å gjøre nødvendige endringer i styret. Overgangsperioden går ut 1. juli 2028. Da vil kravene gjelde for selskaper med flere enn 30 ansatte eller inntekter på over 50 mill. kr. Omtrent 4 pst. av alle AS-er vil omfattes av kravene til kjønnssammensetning i styret. Forskning tyder på en positiv samvariasjon mellom kjønnsbalanse, mangfold og lønnsomhet. Endringene vi foreslår, er målrettede og forholdsmessige. De skal bare gjelde for selskaper som har en betydelig påvirkning på samfunnet vårt.

[10:21:30]: Mitt spørs- mål til statsråden handler om innføringen og den tidslinjen som regjeringen har lagt opp til. Innen 31. desember 2024 er det om lag 8 000 aksjeselskaper som må ha 40 pst. av hvert kjønn representert i styret. Særlig ute i distriktene, i mange mannsdominerte virksomheter, trenger eierne og valgkomiteen tid for å finne de kvinnene og den kompetansen de trenger. Ser ikke statsråden at

[10:22:30]: Vi mener at den tiden som er satt, er tilstrekkelig for å få gjort de omstillingene. De skal jo også innføres trinnvis, så vi mener helt klart at den tiden som er satt, burde være tid nok. Jeg vil si at uavhengig av hvor mye tid man bruker, vil det fort være det samme spørsmålet som kommer opp, at man tenker at man burde ha enda mer tid for å finne kvinner. Men dette arbeidet må gjøres, det må gjøres raskt, det er et arbeid som bedriftene burde være i gang med. Jeg er veldig glad for at partene i arbeidslivet står bak forslaget sånn som det nå foreligger, og at det er et bredt flertall i Stortinget for nettopp dette forslaget. Ja, Høyre er også veldig glad for at både LO og NHO stiller seg bak det. Men det er nok veldig mange bedrifter som ser at dette vil bli veldig krevende, man i realiteten bare har januar, februar, mars og april til å hente inn denne kompetansen og de nye styremedlemmene, og at det går vel fort. Det er derfor Høyre foreslår noe utsettelse, for vi har fått veldig mange bekymrede bedrifter på døren. Jeg håper i hvert fall at regjeringen ser at det er viktig å sette av ressurser til veiledning, for det er et komplisert regelverk, og det er veldig mange bedrifter og virksomheter som ikke aner at dette skal gjøres i løpet av neste vår. Hvordan vil regjeringen sette av ressurser til både partenes veiledning og at man fra departementets side kan veilede virksomheter i hvordan man skal gjøre dette? Vi må ikke gjø- re det mer komplisert enn det faktisk er. Det det her er snakk om, er at det skal være 40 pst. representasjon av kvinner i disse styrene. Det betyr selvsagt at alle nå kanskje må se bredere enn sitt vanlige nettverk for å sikre nettopp det. Jeg mener og har tro på at det å sette tydelige krav og å sette tidsfrister for dette er nødvendig for å få det til å bli oppfylt. Så skal man selvfølgelig fortsatt ha god dialog med partene, vi skal ha god veiledning om dette og ikke minst god informasjon om innføringen, sånn som man har alle typer krav som blir stilt fra norske myndigheter. [10:25:12]: Når man går ned i materien i denne saken, får det noen rare utslag. settestatsråden har satt seg godt inn i saken. Det er altså sånn at en bedrift som har et styre på fem personer, og som er over terskelverdiene som regjeringen foreslår, fortsatt kan ha en kvinneandel på 20 pst. etter at dette blir vedtatt. Hvis det er et styre med tre eiervalgte og to ansattvalgte styremedlemmer, er det bare blant de eiervalgte det er krav om to kjønn. Da kan man komme i en situasjon hvor to eiervalgte og to ansattvalgte er menn og én eiervalgt er kvinne – altså 80 pst. menn og 20 pst. kvinner. Spørsmålet er: Er dette etter hensikten? Er det regjeringen som har foreslått dette av egen fri vilje, eller er det LO som har krevd å få et unntak i denne nye loven når det gjelder de ansattvalgte? Når man er settestatsråd, må man selvfølgelig sette seg inn i sakene man skal diskutere i Stortinget. Når det gjelder at man skiller ut tillitsvalgte, er det viktig. Man kan ikke bruke de tillitsvalgte til å sikre en kjønnsbalanse i et styre. Derfor har man klare regler om det.

[10:26:53]: Det er veldig bra at settestatsråden har satt seg inn i saken. På hennes svar høres det altså ut som det er regjeringens politikk at det skal finnes eksempler hvor det fortsatt skal være 80– 20 pst. i selskapenes styre, og det ville være overraskende etter det innlegget statsråden selv holdt på

I proposisjonen sier regjeringen at dette medfører økte kostnader, både å finne styremedlemmer og å endre vedtekter, aksjonæravtaler osv. Så langt har ikke Stortinget fått noe svar på hva regjeringen anslår

tror jeg re- presentanten fikk rekord i å omtale at man har satt seg inn i saken. Det kan han jo få en bemerkning på. Man må gjerne bruke det som et argument at det er problematisk hva det vil koste å få likestilling i styrene. Jeg synes det er litt spesielt å framheve det som et stort problem. Det at man må gå litt lenger ut og bruke mer tid på å rekruttere bredere og sikre at hele befolkningen tar del i de maktstrukturene vi har, også i norske styrer, ser ikke jeg på som et problem. Det ser jeg på som en nødvendighet, også for å få samfunnet til å gå framover. Det hadde vært interessant å høre hvilke forslag Fremskrittspartiet egentlig har for å sikre mer likestilling også i næringslivet.

[10:29:05]: Først vil jeg be- rømme både NHO, LO og de som har vært med på å utarbeide dette lovforslaget, for likestilling er ikke en prosess som nødvendigvis går av seg selv.

Han satt i et mindretall blant sine høyrerepresentanter i en høyreregjering, men fikk gjennomslag for sitt standpunkt sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det har vært en suksess.

aller best kvalifiserte. Til tross for at kvinner er like godt representert i de relevante utdannelsene for å få styreverv, har dette ikke skjedd av seg selv. Derfor vil jeg takke for et veldig godt samarbeid med næringslivet for å få på plass disse lovbestemmelsene.

La meg først takke ko- miteen for godt samarbeid om en viktig sak som berører grunnlaget for tilliten mellom innbyggere og regjering. Saken gjelder endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser. Det foreslås en hjemmel for at Kongen i statsråd kan pålegge statssekretærer og politiske rådgivere å registrere sine verv og økonomiske interesser i et register som er åpent og tilgjengelig for alle. I dag er det kun regjeringsmedlemmer som omfattes av loven. Formålet med forslaget er å få hjemmel til å pålegge statssekretærer og politiske rådgivere den samme plikten. Komiteen viser til begrunnelsene i proposisjonen for å omfatte både statssekretærer og politiske rådgivere. Åpenhet om verv og økonomiske interesser er avgjørende for tilliten i det politiske systemet. Åpenhet er en grunnleggende verdi i et demokratisk samfunn. Komiteen er enig i begrunnelsene i saken om at endringen vil sikre økt åpenhet og bidra til å legge til rette for at allmennheten kan ha tillit til politikerne og forvaltningen. Åpenhet er en grunnleggende verdi i et demokratisk samfunn. Komiteen viser for øvrig til kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av habilitetssakene og ber regjeringen ta hensyn til konklusjonene fra denne behandlingen i sin utredning.

Vi som politikere forvalter fellesskapets samlede verdier, både i form av økonomiske ressurser og i form av beslutninger om lov og rett. Folks tillit til regjeringens beslutninger er bl.a. påvirket av at vi som innbyggere har anledning til å kjenne til relevante verv og økonomiske interesser, slik det beskrives i proposisjonen. Forslaget vi i dag behandler, er et viktig tilskudd til å bevare og styrke tilliten mellom innbyggere og politikere. politikere. Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité. Det legges også fram et mindretallsforslag fra Rødt, som jeg antar at partiet vil redegjøre for selv. Mari

verv og økonomiske interesser, men de samme reglene gjelder ikke for statssekretærer og politiske rådgivere. Nå vil det bli gitt en sånn hjemmel, sånn at også resten av politisk ledelse i departementene må registrere sine økonomiske verv og Det mener Høyre er positivt. Det er fremmet et par forslag i saken. Det fremmes et forslag om at kravene til regjeringsmedlemmers registrering av økonomiske interesser til enhver tid skal være minst like strenge som for stortingsrepresentanter. Fra Høyres side er det viktig å understreke at hensynene til registrering av verv og økonomiske interesser for regjeringsmedlemmer vil være annerledes enn for stortingsrepresentanter, da statsråder behandler enkeltsaker og blir inhabile. Det skulle i utgangspunktet tilsi strengere regler for registrering av statsråder. Det fremmes også et forslag om at regjeringen skal utrede forslag til registrering av verv og økonomiske interesser for nærstående til regjeringsmedlemmer, da også f.eks. ektefeller og samboere. Nærståendes interesser kan også føre til inhabilitet, og en oversikt over og registrering av disses interesser kan derfor være hensiktsmessig, og det er positivt at regjeringen vil utrede dette nærmere.

men eg trur det er rett å seie at denne tilliten heng i en tynnare tråd enn på lenge. Difor hastar det å få på plass lover som sikrar betre rutinar og openheit rundt økonomiske interesser og verv.

Difor er eg glad for at det no er fleirtal i komiteen for å få på plass ein heimel som vil utvida kretsen av kven i regjeringsapparatet som skal måtte registrere sine verv og økonomiske interesser. No er det berre statsråden som er omfatta av denne plikta til å registrere økonomiske interesser og verv, men med lovendringa vil det verte heimel for at også politiske rådgjevarar og sekretærar skal måtte gjere dette. Det betyr ikkje eit forbod mot aksjar og eigarinteresser og verv, men at det er full openheit omkring dette, slik at ålmenta og media til ei kvar tid skal kunne kontrollere kva personar i framståande roller kan ha av økonomiske interesser og bindingar som er viktige. Eit slikt register vil også kunne ha ein verdi for å kunne avkrefte mistanke om habilitetssvikt.

for å få betre system og rutinar. SV har på si side i over ti år pressa på for å få eit generelt register over eigarar i aksjeselskap for å auka openheita i samfunnet kring eigarskap.

Rot med reiseregninger, pendlerboliger, habilitetssaker og aksjehandling kan være med på å gi et inntrykk av at politikerne er der de er, ikke for å gjøre en best mulig for dem de er valgt inn for, men på grunn av at de ønsker adgang til privilegier og goder for å mele sin egen kake. Sånn kan vi ikke ha det, og det må tas på det største alvor. Det skader ikke bare tilliten til enkeltpolitikere eller til partier, men det handler om noe større, nemlig folks tillit til selve demokratiet. Det er derfor svært viktig at prosessen som nå pågår i Stortinget med kontrollhøringer og gjennomganger, får tilstrekkelig praktiske Derfor er jeg veldig glad for at innstillingen fra kommunalkomiteen i dag er enstemmig. Innstillingens del om å sikre at kravene til registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser til enhver tid er minimum like strenge som kravene for stortingsrepresentanter, er et viktig prinsippvedtak, for selv for selv om det er grunner til å stille strengere og andre krav til regjeringsmedlemmer enn til stortingsrepresentanter, er det viktig med et felles minimumsgrunnlag. For de folkevalgtes kontroll med regjeringen er det også sentralt at dette spørsmålet ikke flyttes fra Stortinget til regjeringen. I tillegg blir det i dag flertall for å utrede forslag til registrering av verv og økonomiske interesser for regjeringspolitikeres medlemmer av husholdningen, inkludert ektefeller og samboere. Det er bra, selv om Rødt allerede nå var klare for å si at regjeringen ikke bare skulle utrede, men komme tilbake til Stortinget med et forslag. Derfor opprettholder vi også vårt opprinnelige forslag. Dette er likevel to veldig viktige gjennomslag for å sikre mer åpenhet. For at tilliten til demokratiet vårt skal gjenreises, må vi styrke habilitetsreglene og registeret for økonomiske interesser med så strenge regler som nødvendig, med økt kontroll og med mer åpenhet. Det er riktig at Stortinget, landets fremste folkevalgte, i denne salen gjør jobben med å rydde opp og gjenreise tilliten til demokratiet, og den jobben kan vi ikke gjøre halvveis. Med det tar jeg opp Rødts forslag i saken. Sande [10:41:58]: Regjeringa sitt forslag er ei endring i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser. Vi føreslår ein heimel for at Kongen i statsråd kan påleggje statssekretærar og politiske rådgjevarar å registrere sine verv og økonomiske interesser i eit register som er tilgjengeleg for ålmenta. Endringa vil sørgje for auka openheit og bidra til at befolkninga kan ha tillit til politikarane og forvaltninga. Som fleire har vore inne på, er openheit ein grunnleggjande verdi i eit demokratisk samfunn. Både statssekretærar og politiske rådgjevarar kan ha sentrale roller i ulike avgjerder som blir tekne av departementa. Det er difor viktig at befolkninga kan gjere seg kjend med eventuelle interessekonfliktar blant statssekretærar og politiske rådgjevarar. Med lovgjevinga som vi føreslår, vil Kongen i statsråd i forskrift kunne påleggje statssekretærar og politiske rådgjevarar den same registreringsplikta som i dag gjeld for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer. Forslaget er i tråd med ei anbefaling frå antikorrupsjonsorganet til Europarådet, Group of States against Corruption, GRECO. I dag registrerer både regjeringsmedlemene og stortingsrepresentantane opplysningar om verv og økonomiske interesser i registerordninga for stortingsrepresentantane. Viss forslaget blir vedteke og kretsen av personar som blir omfatta registreringsplikta, blir utvida, må vi vurdere korleis vi skal organisere registreringa. Både praktiske og prinsipielle omsyn talar for at opplysningar om statssekretærar og politiske rådgjevarar ikkje skal inngå i Stortinget sitt register. Regjeringa vil difor ta ansvar for at det blir etablert eit nytt register, og vi ser det då som naturleg at også regjeringsmedlemene skal bruke det same registeret. Komiteen ber regjeringa sikre at krava til registrering av verv og økonomiske interesser for regjeringsmedlemer er like strenge som krava for stortingsrepresentantar. Eg er einig med komiteen i at det er gode grunnar for at registreringsplikta for regjeringsmedlemer er samanfallande med plikta for stortingsrepresentantane. Vi kan på sikt sjå på om det er grunnlag for å stille ytterlegare krav til registrering av regjeringsmedlemer mfl. GRECO har òg anbefalt at vi gjer ei vurdering av om ein bør påleggje ektefellar og nærståande familiemedlemer den same opplysningsplikta, utan at informasjon om nære familiemedlemer treng å bli offentleggjord. Komiteen ber regjeringa greie ut forslag til registrering av verv og økonomiske interesser for medlemer av hushaldninga til regjeringsmedlemene, inkludert ektefelle og sambuar, og kome tilbake til Stortinget på eigna vis. Regjeringa vil vurdere om og korleis anbefalingane frå GRECO skal følgjast opp, inkludert anbefalinga om registrering av verv og økonomiske interesser for ektefellar og nærståande familiemedlemer. Først vil eg takke statsråden for å kome til Stortinget med ei veldig viktig lovendring.

Når tenkjer statsråden at ein kan kome tilbake til Stortinget med denne saka – med eit forslag om eit register og nye rutinar?

både etablering av registeret og etablering av rutinar for innregistrering, men det er ingen grunn til å bruke meir tid enn nødvendig på dette området.

inkludert både ektefeller og samboere. Det er veldig gledelig at det ser ut til å få enstemmig flertall. Det er vi i Rødt veldig glade for. Mitt spørsmål til statsråden er hvor fort han tror han kan sørge for at departementet gjør en slik utredning, og man kan få det klart på bordet.

Det skal vi gå ordentleg inn i, i lag med dei andre anbefalingane som er komne frå GRECO. Eg har ikkje lyst til å setje nokon dato, men dette arbeidet jobbar vi med, og det har vi tenkt å ha bra framdrift i.

Prop. 139 L for 2022–2023 handler om endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv.

foreslås det endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven, som jeg viste til. Lovforslaget går ut på endringer i de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. I tillegg foreslås det enkelte andre endringer i konfliktrådsloven. Videre foreslås det å utvide virkeområdet for oppholdsforbud etter straffeprosessloven § 222 c til også å omfatte ungdom mellom 15 år og 18 år, samt å åpne for gjennomføring av varetekt utenfor fengsel som oppholdspåbud med elektronisk kontroll for alle aldersgrupper. representantene fra Fremskrittspartiet inneholder 13 forslag som er rettet mot ungdoms- og gjengkriminalitet. Forslagene spenner over en rekke typer virkemidler for bekjempelse av ungdoms- og gjengkriminalitet, herunder flere straffeskjerpelser, avvikling av reaksjonsformene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, som foreslås erstattet av et lukket institusjonsregime, og generell bevæpning av politiet. Representantforslaget fra Venstre inneholder fem forslag rettet mot forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet. Forslagene går bl.a. ut på et pilotprosjekt om tverrfaglig tiltaksgruppe, gjennomgang av relevant lovverk for taushetsplikt og informasjonsplikt og opprettelse av inndragningsteam i hvert enkelt politidistrikt. Den 7. november 2023 gjennomførte justiskomiteen høring i alle disse sakene. Oslo tingrett, Juristforbundet, Advokatforeningen, Politijuristene, Kriminalomsorgsdirektoratet, Barneombudet, Sekretariatet for konfliktrådene, Kirkens Bymisjon, Norges Røde Kors og Forandringsfabrikken møtte på høringen. Det er en enstemmig komité som støtter regjeringens forslag til lovendringer. Imidlertid har det under komitébehandlingen fremkommet flertall ytterligere tiltak og forsterkninger av proposisjonen, som bl.a. handler om at ubetinget fengsel ikke skal ha en øvre grense når det kombineres med ungdomsstraff, i motsetning til grensen på seks måneder som ligger i lovforslaget fra regjeringen. Videre skal det etableres et hurtigspor for pådømmelse av lovbrudd begått av gjerningspersoner som var under 18 år på handlingstidspunktet, å nevne noe. Disse endringene forutsetter likevel nye lovforslag fra regjeringen, da det ikke er flertall i komiteen for konkrete omformuleringer av lovteksten som ivaretar de hensynene jeg nettopp listet opp.

komiteen. Jeg vil i det videre ta utgangspunkt i Fremskrittspartiets forslag. Det er altså en hel liste Fremskrittspartiet legger frem i dag. Listen har 13 punkter. Mange av dem er tiltak som er gjennomført i Danmark, med veldig gode resultater, og som er på vei til å bli gjennomført i Sverige, mye inspirert av Danmark. Det handler om avvikling av ungdomsstraff, det handler om strengere straffer gjennom flere ulike tiltak, og om visitasjonssone

Samtidig må òg den kriminaliteten som vert utført, få konsekvensar, både for å kunna førebyggja ytterlegare lovbrot og ikkje minst for å få unge lovbrytarar ut av eit kriminelt miljø og bryta det mønsteret som er i ferd med å verta skapt. Dei må oppleva raske og tydelege reaksjonar som både beskyttar samfunnet mot meir kriminalitet, og som ikkje minst gjev ungdomane moglegheit til å skapa seg eit liv utan kriminalitet. Det er grunnen til at denne proposisjonen er så viktig. Den gjev f.eks. moglegheit til å kombinera meldeplikt og opphaldsforbod med fengsel utan vilkår òg for dei som er mellom 15 og 18 år gamle.

knytte til beslag og inndraging av ulovleg erverva midlar. Me veit jo at den typen midlar er olja i maskineriet for gjengkriminaliteten, og difor er dette prioritert av regjeringa.

Det handlar om å sikra at ungdomsoppfølging ilagd av påtalemyndigheita er vurdert på same måte som advokatbistand ved utforming av ungdomsplan og ungdomsoppfølging. Eg vil òg nemna forslaget om at regjeringa skal gjera ein gjennomgang av relevant lovverk knytt til teiingsplikt og informasjonsplikt for alle instansar som jobbar med barn og unge som har ein høg risiko for å utføra

Eg vil visa til at me i tillegg til å vedta endringane som proposisjonen legg opp til, har sett behov for ytterlegare endringar og justeringar, som me ber regjeringa koma tilbake med. som består av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV, ber regjeringa utgreia forslag som varetek intensjonen i lovendringane, som er skisserte i brevet Justis- og beredskapsdepartementet fekk den 28. november i år frå justiskomiteen, og som tek opp ei rekkje forslag til endringar i lova, som òg vart tekne opp i samband med høyringa på Stortinget. Dette er lovforslag som òg har fått støtte frå fleire sterke juridiske miljø.

Nå er innstillingen her, og vi går lenger i våre forslag. Vi har lyttet til viktige innspill, de har blitt vurdert, og vi har spesielt lagt vekt på det som har kommet fra Oslo tingrett – for øvrig sammen med Oslo-politiet. Vi mener at det gjør et ganske bra lovforslag mye bedre, og det gleder meg stort at realiteten i innstillingen er at alle partiene er enig i

Nå kommer det en anmodning om at dette skal følges opp, og det er jeg veldig glad for. Jeg er glad for den konstruktive holdningen som har kommet fra alle partier i komiteen her. Noen av oss er altså klare til å vedta disse endringene i dag. dag. Flertallet vil ha en nærmere utredning. Det må vi bare akseptere. Det blir sånn at vi enstemmig vedtar at vi vil ha et hurtigspor, men ikke alle vil ha det i hurtig fart. Jeg er litt spent på om regjeringen klarer å fremme forslag om dette i tråd med den fristen som er, for å få behandlet det før sommeren. Den 10. april hver vår må nemlig ting være fremmet hvis det skal bli behandlet før sommeren. Det hadde vært mye bedre hvis forslaget hadde sagt at det skulle komme innen den fristen, men nå står det «i løpet av våren». Jeg er spent på om statsråden har noen tanker om hvor fort dette kan få komme, så vi kan få det til å tre i kraft fortest mulig. Så litt om historikken om hurtigspor. Det ble omtalt i en stortingsmelding som ble trukket av denne regjeringen i 2021. Vi fremmet forslag om det høsten 2021. Det ble stemt ned i januar–februar 2022. Vi la inn forslag om hurtigspor i vårt alternative budsjett for i år. la også inn penger til det. Det ble stemt ned også da. Flertallet har stemt mot forslaget om det flere ganger i denne perioden. Nå er det gledelig at alle har kommet inn på det samme, men de som nå nå plutselig er blitt pådrivere for et hurtigspor, har altså vært bremseklossen til nå. Det er flott at den bremseklossen nå er av. Et annet forslag som dessverre ikke får flertall, er forslaget om en skal regulere innholdet i denne ungdomsstraffen. Det er nemlig sånn at når ungdomsstraff blir idømt, er det ikke så mange retningslinjer for hva kommunene har ansvar for av gjennomføringen, uten at lovgiver eller departement har sagt noe om hva det skal være. Det er noe av hovedkritikken mot dagens ordning, som bl.a. Barneombudet har vært svært opptatt av, men jeg har blitt fortalt av gode venner i regjeringspartiene at dette er noe som regjeringen jobber med, så vi får stole på det. Høyre kommer til å stemme for alle romertallene i innstillingen. Det blir jo strengt tatt subsidiært på det forslaget om dette

Vi mener det er for tidlig å gå inn på et forslag om visitasjonssoner, selv om tanken er interessant. Derfor har vi laget et anmodningsforslag der vi ber om å få vurdert de prinsipielle og praktiske sidene ved et sånt vedtak.

de hadde ganske strenge våpenlover, og der er det faktisk minstestraff på fem år for ulovlig besittelse av våpen. Det har også ført til at antall straffesaker med ulovlig skyting er lavere i Storbritannia enn en kunne forvente. Til slutt: Til slutt: Jeg respekterer som sagt at Arbeiderpartiet mener vi er på grensen til uansvarlige, men jeg respekterer enda mer de viktige innspillene som har kommet fra et av våre beste juristmiljøer, nemlig Oslo tingrett. Sorenskriveren har brukt mye tid på det der, så vi får bare notere at det er uansvarlig å lytte til dem, men her har domstolene vært veldig tydelige på at at det vi vedtar i dag, det som har flertall, faktisk vil innskrenke rettens mulighet til en rask og effektiv respons. I tillegg vil det sannsynligvis bli mer bruk av ungdomsstraff, som vi da ikke har flertall for å pålegge et innhold i. Det vi vedtar, er suboptimalt, men når regjeringen har levert det som anmodningsvedtaket sier, tror jeg det blir bortimot optimalt.

Statistikken viser at andelen barn og unge som begår kriminalitet, fortsatt er lav i Norge, heldigvis. Men det betyr ikke at det ikke kan være grunn til bekymring. Selv med relativt lave tall knyttet til ungdom og lovbrudd er det grunn til å ta det på det høyeste alvor når vi ser at utviklingen går i feil retning. Vi har alle fått med oss, kanskje særlig gjennom mediebildet, hvordan kriminaliteten også synes å ha blitt mer brutal og mer alvorlig. At slik kriminalitet får tydelige konsekvenser, er viktig, ikke minst for folks rettsfølelse. Så er det balansen mellom de forebyggende tiltakene og de tydelige reaksjonene på begåtte lovbrudd som er viktig å finne. Som det framgår av innstillingen, er det bred tilslutning til forslagene i proposisjonen. Det er forslag som skal forbedre de strafferettslige reaksjonene vi har for unge, og innebærer bl.a. bruk av fotlenke ved forbud mot kontakt og opphold, raskere iverksettelse av straff, flere handlingsalternativer for dommerne og større rom for individuelle vurderinger i de enkelte sakene, at man reduserer antall samtykker slik at ungdomsstraff i praksis ikke lenger er frivillig når det er snakk om alvorlig kriminalitet, og at domstolene skal kunne kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel. Forslagene rammer også inn forenklinger i det rettslige rammeverket for disse reaksjonene og skal tilrettelegge for bedre samarbeid på tvers av de etatene som jobber rundt ungdommen, som også er viktig.

Så er det også viktig og verdt å huske på at ungdommers liv og muligheter går tapt for hver ungdomskriminell vi ikke greier å hente tilbake til den rette siden av samfunnet vårt. Det er det som står på spill her, og det er det vi som samfunn, bl.a. med verktøy som ungdomsstraff, må løse. det på en måte lett å enes om målet, som er forankret med proposisjonen. Det er behov for en forbedret og mer helhetlig ungdomsstraff, en bedre og mer treffsikker reaksjonsform for unge kriminelle, med en modell som kan stå seg framover, en modell som virker over hele landet, i Oslo som i Alta. Viljen til å få til det opplever jeg deles av et bredt politisk flertall i denne salen, selv med noe ulike veier til målet. Det er for så vidt heller ingen partier i komiteen som har meldt at de vil stemme mot proposisjonen. Det vi har til behandling i dag, er resultatet av et bredt og langvarig arbeid. Det har vært bred oppslutning om proposisjonen blant dem som har deltatt i høringen, og det har mange viktige stemmer gjort. Det er bra. Vi har også invitert til høring her på Stortinget, som saksordføreren redegjorde for, med godt oppmøte. Det er viktig, for dette er et område hvor det er helt avgjørende at vi lykkes sammen.

for – det har jo blitt ganske klart for oss at ungdomsstraffen har et forbedringspotensial. Den har over mange år ikke fungert så godt som vi skulle ønske, heller ikke under den forrige regjeringen. Det gjelder kanskje spesielt overfor unge lovbrytere med store oppfølgingsbehov, hvor rask reaksjon er viktig, både etter at et lovbrudd er begått, og ved brudd på vilkår som er knyttet til straffen. Statsråden har allerede tatt et godt initiativ ved å sette Domstoladministrasjonen i gang med arbeidet med hurtigspor for ungdom. Dette er altså allerede på gang. Jeg kjenner meg ikke helt igjen i bremseklossanalogien til representanten Stensland. Oslo tingrett har på sin side løftet noen særskilte problemstillinger, og vi anerkjenner deres helt spesielle kompetanse på området og det de står i til daglig her i Oslo når det gjelder ungdomskriminalitet. Disse problemstillingene er, som bl.a. representanten Hadia Tajik var inne på, skrevet ut i forslag som nå vil bli utredet på ordinær måte i Justisdepartementet. Det tror jeg er klokt, for selv med de beste intensjoner må lovarbeidet vårt være skikkelig. Forarbeidene må være solide, og vi kan ikke løpe fortere enn at vi ivaretar grunnleggende prinsipper for lovgivende arbeid. Det er vårt ansvar som lovgiver. Jeg tenker også litt på de mange høringsinstansene som har stor interesse for og eierskap til dette temaet, som ikke ville fått anledning til å la sine synspunkt bli hørt om vi vedtok nye lovvedtak nærmest over bordet her i dag, helt i siste sving av et stort lovarbeid.

Nå ser vi en tendens til at dette er i endring, og det gir selvsagt grunn til bekymring. Når vi da diskuterer reaksjoner for ungdom, er det viktig å minne om at de aller, aller fleste ungdommer aldri begår kriminalitet, av de få prosentene som begår kriminalitet, er det en enda mindre gruppe som begår gjentatte lovbrudd eller alvorlig kriminalitet. Om vi ser på den aller mest alvorlige kriminaliteten, drap, var det i 1980- og 1990-årene vanlig med 30–50 drap i året, selv om befolkningen var en million færre enn i dag. I fjor var det 29 drap. Trenden er heldigvis en dramatisk reduksjon. Så er det viktig at vi er føre var når vi ser situasjonen i vårt naboland og får indikasjoner på at gjengkriminaliteten blant unge øker. mener likevel at hvert drap er ett for mye. Kriminalitet som vold og trusler kan skape store skader, det kan skape frykt som får store konsekvenser for folks liv. Derfor må vi ta dette på alvor og gjøre det vi kan for å hindre at kriminalitet skjer – og dersom det skjer, skal det få konsekvenser – og at vi hindrer at det blir begått ny kriminalitet i framtiden. Gjengkriminalitet skal bekjempes, men det er umulig å gjøre hvis man ikke får gjort noe med rekrutteringen. Det handler om forebygging. 50 pst. av ungdommene som dømmes til ungdomsstraff, er selv utsatt for vold i en annen sak. Vold avler vold, og derfor er det viktig å skape trygge arenaer i barnehage, i skole, i idretten og på ungdomsklubbene, og det må fokuseres mer på forebygging. Vi får ikke bekjempet problemet med gjengene dersom vi ikke får gjort noe med rekrutteringen. I Sverige rekrutteres det tre nye gjengmedlemmer hver dag, og det er ikke en situasjon vi ønsker her. Da kan vi lære av dem som selv har vært i disse miljøene. Abbas, som var leder av B-gjengen, ble betegnet som Norges farligste mann. Etter endt soning endret han livet og jobber nå med forebygging. Han sier at det er viktig med politi som er til stede, kriminalitet levekår, ulikhet, utenforskap og integrering. Det handler om at penger betyr mye mer enn andre forstår, for en som ikke har det. Abbas trekker også fram sommerjobbene som SV innførte i Oslo, som noe som ville ha hjulpet ham da han startet med kriminalitet som 13-åring. 13-åring. Unge som bryter loven, skal oppleve konsekvenser. Systemet med ungdomsstraff er i all hovedsak en suksesshistorie. Åtte av ti gjennomfører ungdomsstraff uten brudd på vilkår. Det er mange solskinnshistorier til tross for at dette er ungdom med store, sammensatte utfordringer. er det flere utfordringer med dagens system. Det tar for lang tid, og reaksjonene mangler tilstrekkelig innhold. Derfor er vi glad for de forslagene regjeringen kommer med, som vi mener vil bedre ordningen. Så har vi også ønsket å gå lenger, og jeg er glad for at Stortinget i stor grad stiller seg bak det. Vi i SV er positive til å etablere en hurtigdomstol der det er domstolen som setter vilkårene i straffen, og der politiet behandler sakene innen få dager dersom ungdommene bryter vilkårene, og straffen skal starte med en gang. Det er viktig, for straff er ferskvare. Barneombudet har gjennomført en undersøkelse som viser at det kan ta et halvt år fra et lovbrudd er begått, til det kommer et vedtak om en reaksjon, og så et nytt halvår før denne reaksjonen trer i kraft. Det er lang tid i et ungt menneskes liv, og man kan da i mellomtiden ha begått nye lovbrudd. Jeg vil gi honnør særlig til Oslo tingrett, som har kommet med gode og gjennomarbeidede forslag i møter, på høring og skriftlig, til justiskomiteen. Det har opplyst debatten og bidratt konstruktivt til hvordan vi kan skape et bedre system. Derfor er det gledelig at hele komiteen stiller seg bak ønsket og intensjonen om å få til endringer og få dette nye systemet på plass. Vi er glade for at vi nå får en hurtig prosess der forslagene til lovendring i tråd med Oslo tingretts forslag skal fremmes for Stortinget i løpet av våren 2024. Her viser Stortinget at vi vil ha en hurtig prosess for å få til en hurtigdomstol for unge. Jeg ser fram til at dette nye systemet kommer på plass, og jeg mener det i større grad vil ivareta behovene til samfunnet og til ungdom. Med det tar jeg opp de resterende

men dessverre har det de siste årene vært en økning i registrert kriminalitet blant dem under 18 år, og det skal vi ta på det største alvor. Vi vet at det å begå lovbrudd som barn er en av flere risikofaktorer som kan være med på å utvikle en kriminell framtid som voksen. Dette er svært uheldig for den enkelte, men først og fremst også for samfunnet. Når barn og unge begår kriminelle og straffbare handlinger, eller befinner seg i en vanskelig livssituasjon, må samfunnet som helhet og vi som folkevalgte gripe inn så tidlig som mulig. Det er særlig i forebyggingsarbeidet, som nevnt tidligere her, nøkkelen ligger, og der vet der vet jeg at det gjøres mye godt og viktig arbeid rundt omkring i hele landet. Noen ganger er det ikke nok. Den økningen vi i de senere årene har sett i registrert kriminalitet blant dem under 18 år, har sammenheng med et økt antall siktelser mot en liten gruppe som begår gjentatte lovbrudd, ofte kalt gjengangerne. Det viktigste vi som samfunn kan gjøre i møte med barn og unge som begår nettopp kriminelle handlinger, er forebygging. Dette er helt avgjørende for å hindre at det i utgangspunktet skjer, og for å sørge for at kriminalitet ikke skal skje igjen. Denne forebyggingen skjer på ulike steder til ulik tid i unge menneskers liv. Forebygging skjer ikke ene og alene i justissektoren. Det skjer på skolen, på fritidsaktiviteter eller i idretten. Det skjer i kommunene og i hjemmet. Det er nå engang slik at når en alvorlig kriminell handling begås av en person over straffbar lavalder, kan det møtes med en kraftig reaksjon, som f.eks. gjennom ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Disse formene for reaksjoner er, som departementet også skriver i sin opprinnelige proposisjon til Stortinget, relativt nye reaksjonsformer og er derfor gjenstand for forbedringer. På de nesten ti årene vi har hatt disse reaksjonsformene, har vi sett at forbedringspotensialet er der. Jeg har tro på at at den innstillingen som vi stemmer over og vedtar i dag, vil være en videreutvikling og forbedring av straffereaksjonene som er fullt nødvendige. Det er likevel slik at innsatsen for å forhindre kriminalitet blant barn og unge skjer lenge før det kommer til politiet, domstolen eller kriminalomsorgen – i verste fall. Det aller mest grunnleggende for å forebygge kriminalitet er å sikre at alle barn og unge har gode muligheter for trygge bo- og oppvekstvilkår, følges opp i skolen med en gang det er ulike problemer, og har meningsfulle fritidsaktiviteter å drive med. Dessverre ser vi at stadig flere barn opplever utenforskap. Nærmere 112 000 barn vokser opp i fattigdom i Norge, og det er en av de største driverne, tror Rødt,

Det at mange legger seg sultne om kvelden, det at 600 000 oppgir at de gruer seg til jul, er også et stort, stort problem. Skal vi ta tak i roten til problemet, roten til økende sosiale problemer og økende kriminalitet, må vi bekjempe de økende forskjellene – og det er det viktig for meg å påpeke i denne salen. Ellers er vi positive til innstillingen, og vi kommer også til å stemme for mindretallsforslagene fra SV og Venstre.

Et slikt tilbud finner vi i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Proposisjonen møter mange av de utfordringene som har blitt trukket fram med ordningen slik den har fungert siden alternativene ble innført, og det er veldig bra. Likevel løser den ikke en av de største utfordringene, nemlig at innholdet i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er avhengig av hvor i landet ungdommen bor. For å gjennomføre oppfølgingen og straffen er man avhengig av at ungdommen er motivert, og da er det viktig at oppfølgingen treffer gjennom individuell tilpasning. For noen kan det bety terapi eller sinnemestringskurs, og for andre kan det bety oppfølging gjennom f.eks. fritidsaktivitet. Tilgangen til tiltak varierer i dag fra sted til sted. Barneombudet var i høringen tydelig på at hvilken hjelp ungdommen får, avhenger av hvilken kommune de bor i. Også i Nordlandsforsknings følgeevaluering fra 2019 trekkes disse variasjonene i tilgjengelige tiltak fram som en av hovedutfordringene med ordningen. Dessverre adresserer ikke proposisjonen disse manglene, og det er derfor synd at forslaget om å sikre at ungdomsstraffen har reelt innhold uavhengig av hvor man bor, ikke får flertall. Det denne proposisjonen heller ikke adresserer nok, er behovet for å sikre ungdom som har begått alvorlig kriminalitet, tilstrekkelig oppfølging etter soning. Ettervernstilbudet er i dag ikke godt nok. Domstolene har fram til nå kombinert fengselsstraff med særvilkår om ungdomsoppfølging også i mer alvorlige saker. Dette har de gjort for å sikre at ungdommen får den oppfølgingen de trenger, etter å ha sonet ferdig. Oslo tingrett viser til at ved å sette en maks straffegrense på seks måneder mister man denne muligheten. I tillegg vil man ved å bruke lang tid på en utredning osv. miste muligheten i den perioden dette skal utredes. Dette vil gå ut over nettopp de barna som begår den mest mest alvorlige kriminaliteten, som i denne perioden da ikke vil få den oppfølgingen de har behov for. Så til de to representantforslagene: Forslagene representerer natt og dag i synet på hva som får unge bort fra kriminalitet. I møte med situasjoner som oppleves utrygge, må vi sørge for at tiltakene vi iverksetter, er bunnet i kunnskap og en helhetlig tankegang. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å stoppe tilstrømningen til de kriminelle miljøene, er forebygging. Dette ble også trukket fram av Sveriges rikspolitisjef da vedkommende besøkte justissektoren i Norge i oktober. I Venstres forslag løftes de forebyggende tiltakene fram. Etter modell fra Danmarks «Aktive Drenge» ønsker vi gjennom initiativet «Tett på» å forebygge ungdomskriminalitet og hindre at kyniske gjenger rekrutterer barn i sårbare livssituasjoner inn i kriminelle miljøer. Ungdom som har høy risiko for å begå alvorlige lovbrudd, bør følges tett opp av flere hjelpeinstanser som samarbeider om å hjelpe ungdommene. Det handler om noe så enkelt som å bli fulgt til en fritidsaktivitet av en trygg voksenperson, eller om å få nødvendig psykisk helsehjelp, i kombinasjon med f.eks. sinnemestring eller hjelp fra barnevernet. forslag viser at de bryr seg fint lite om hva som beviselig virker. Fremskrittspartiet har med seg en trangsynt overbevisning om at ungdommer responderer best på harde straffer, og de hopper elegant over det meste vi har av forskning på området, som konkluderer i motsatt retning. Det kan virke som at Fremskrittspartiet tenker at bak den enkelte ungdoms involvering i gjenger ligger det en bevisst og reflektert beslutning om å bli en del av et kriminelt miljø, en beslutning som er drevet av en vilje til og et ønske om kriminalitet Sannheten er at bak hver enkelt ungdom med høy risiko for å begå lovbrudd skjuler det seg ofte en historie med kompleks problematikk knyttet til faktorer som rus, sosial eksklusjon, sosioøkonomiske utfordringer, lav skoledeltakelse, psykiske og fysiske helseutfordringer, skjøre relasjoner og omsorgssvikt. Vi snakker om ungdommer som gang på gang får bekreftet at storsamfunnet ikke bryr seg, og de finner trygghet i de kriminelles klamme omfavnelse. Kriminalitet skal ikke lønne seg. En del av vårt forslag er å innføre inndragningsteam i hvert politidistrikt. Profitt er et sentralt motiv for mye av den kriminaliteten vi ser. Inndragning er et utrolig viktig verktøy for å stoppe dette. En rapport fra Politihøgskolen fra juli 2023 viser at inndragningstallene er på omtrent samme lave nivå i dag som de var for 25 år siden. Til tross for at det har blitt innført

men dessverre har vi også de senere årene sett en økning i registrert kriminalitet blant dem under 18 år, og også blant dem under 15 år. Mye tyder på at det er en mindre gruppe som står for en stor del av økningen, og vi er bekymret for denne gruppen. Barn og unge som begår lovbrudd, har ofte store og sammensatte problemer. Det krever et godt samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Det er viktig at kommunene der ungdommene bor og lever sine liv, har et godt forebyggende arbeid. Det gir store samfunnsmessige besparelser hvis vi klarer å gi barn og unge tidlig hjelp slik at problemer ikke får utvikle seg, eller at de ikke havner i en kriminell løpebane. løpebane. Til neste år er det ti år siden reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging trådte i kraft etter et enstemmig vedtak i Stortinget. Ungdomsstraffen var en del av Norges svar på kravet i FNs barnekonvensjon om at barn bare kan idømmes ubetinget fengselsstraff som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. Reaksjonen bygget på ideen om gjenopprettende prosess som alternativ til fengsel, med ungdomsstormøte og tett oppfølging av ungdommen. Senere ble også ungdomsoppfølging innført, som er en tilsvarende, men mildere og kortere reaksjon for mindre alvorlig kriminalitet. disse forslagene som er lagt fram, ønsker regjeringen å videreutvikle ungdomsstraff og ungdomsoppfølging og innføre mer effektive virkemidler for å forebygge ny kriminalitet. Vi skal ha en straffegjennomføring som tar hensyn til den enkeltes forutsetninger, behov og ressurser, men som også setter tydelige grenser. Barn og unge må møtes med en rask reaksjon. Ungdommens rettssikkerhet skal ivaretas, samtidig som konfliktrådets mulighet for fleksibel og effektiv oppfølging styrkes.

Jeg vil selvsagt sørge for at eventuelle anmodningsvedtak følges opp, og takker for muligheten departementet får til å utrede de dels prinsipielle spørsmålene som har blitt reist under komitébehandlingen.

i utgangspunktet være fremmet før 10. april for å få en behandling innen denne sesjonen. Er det noen som helst mulighet for at regjeringen innen den tid kan klare å fremme lovendringsforslag i tråd med en enstemmig anmodning som kommer i dag, glemme at det blir vedtatt før sommeren? Statsråd Emilie Mehl [11:27:25]: Vi strekker oss all- tid så langt vi kan for å følge Stortingets anmodningsvedtak. et eksempel fra rettshjelploven hvor det ble gjort et anmodningsvedtak av Stortinget før jul og regjeringen leverte på det før sommeren. Så det må vi prøve å sørge for å få til.

jeg er opptatt av det skal skje skikkelig. Nå skal vi gjøre en jobb for å utrede disse spørsmålene videre, som vi har fått anledning til. Det mener jeg også er viktig. gi straff eller vedta endringer knyttet til det er noe vi ikke må ta lett på. Derfor setter jeg også pris på at flertallet har sluttet seg til at departementet kan få gjøre den jobben før vi kommer tilbake til Stortinget med flere forslag. Per-Willy Amundsen

det da likevel ikke flertall for i komiteen. Dette gjelder særskilt det ene forslaget som det er flertall for i komiteen, men som det ikke er flertall for et lovvedtak om, som må gå gjennom en anmodning. Det handler om den seksmånedersgrensen for kombinasjon av ubetinget fengsel med ungdomsstraff, der flertallet i komiteen ikke ønsker en slik øvre grense. Mener statsråden at det hadde vært uansvarlig dersom Stortinget hadde vedtatt en slik formulering direkte i paragrafs form? Statsråd Emilie Mehl

grundige prinsipielle vurderinger bak en eventuell sånn endring fra departementets side hvis Stortinget skulle gjøre en sånn direkte lovendring. Det kan være utilsiktede virkninger som Stortinget ikke ser hvis man går inn og gjør sånne ting. Igjen: Det er opp til Stortinget hva slags vurderinger man skal gjøre. Jeg mener det er ansvarlig at man

enn seks måneders fengsel. Det er i dag mulig å gi inntil 15 års fengsel der det er særlig påkrevd. Det er også en del av dette bildet, som vi må se i sammenheng med den utredningen vi skal gjøre videre.

år, er det de gjeldende strafferammer som legges til grunn, uansett forbrytelse, så kan statsråden klargjøre det mer? Om vi hadde sagt ett år istedenfor seks måneder, hadde det også måttet ut på høring – og mener statsråden at det også hadde måttet en tur innom Justisdepartementet? [11:32:25]: Jeg mener at vi har lagt fram et forslag som er riktig og godt, med seks måneder, og så skal vi nå gå tilbake og vurdere om det er grunn til å

for ingen begrensning i det hele tatt, kunne det være vanske lig for en domstol eller andre å få veiledning i hva Stortinget egentlig hadde ment i forskjellige typer saker, i og med at man ikke har noen forarbeider eller særlig annet enn den direkte lovendringen. Det er sånne typer utilsiktede konsekvenser som kan oppstå hvis man gjør direkte lovendringer uten at det er utredet eller vurdert på forhånd.

Litt vide- re på dette med kombinasjon av ungdomsstraff og ubetinget fengsel: Etter gjeldende rett er det ikke anledning til dette, men derfor kombinerer ofte domstolene i dag ubetinget fengselsstraff med betinget fengsel med særvilkår om ungdomsoppfølging. Det sikrer at de barna som har begått så alvorlig kriminalitet at det ikke er aktuelt med ungdomsstraff, får den oppfølgingen de har behov for, etter endt soning. Når det nå åpnes for å kombinere med inntil seks måneders fengsel, vil retten i de tilfellene hvor ungdommen har begått så alvorlige lovbrudd at det vil være behov for å utmåle en lengre straff enn det, stå overfor et dilemma. Enten må man utmåle en for kort straff for å sikre ungdommen ettervern, eller så må man utmåle riktig straff, men da stenges muligheten for ettervern. gå inn for forslaget om å fjerne begrensningen på seks måneder, men vil utrede dette, og derfor er dette altså langt unna, og den muligheten som domstolen allerede har brukt, vil være borte i mellomtiden. Hva vil statsråden foreta seg fram til det, for å sikre disse barna forsvarlig oppfølging og ettervern? [11:34:27]: Jeg legger til grunn at de vil ivaretas også med den nye loven og de nye reglene om ungdomsstraff. Det hadde de gjort uavhengig av om det lå et forslag lenger fram i tid som vi skal komme tilbake med.

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» Dette sitatet fra et dikt av Arnulf Øverland handler om likegyldighet. Bakteppet for dette kjente sitatet er ikke direkte sammenlignbart med de store utfordringer vi sliter med i Norge i dag, med økende ungdomsvold og ungdomskriminalitet, men budskapet er sammenlignbart. Vi må ikke være likegyldige. Vi må ikke sitte stilltiende og godta vold, krig, brutalitet og urett så lenge det ikke rammer oss selv. oss selv. Nå skal ikke jeg beskylde verken regjeringen eller noen partier på Stortinget for å være likegyldige, for det opplever jeg ikke at de er, men de framstår som naive – veldig naive. Den negative, brutale og uakseptable voldsutviklingen vi har sett i flere europeiske land, spesielt i Sverige, og som vi nå dessverre også daglig sliter med i Norge,

Det er viktig at vi ikke tar inn flere asylsøkere og flyktninger enn vi klarer å integrere. Selv om Norge har et av verdens beste velferdssamfunn, hvor det brukes milliarder på milliarder på offentlige velferdsordninger og alle mulige forskjellige sosiale goder, ønsker venstresiden å bruke enda flere milliarder, enda mer penger, for å bekjempe ungdomskriminaliteten. de kun på at man skal bruke mest mulig skattepenger for å sørge for at de som er kriminelle, får såkalt bedre oppvekstvilkår. De ønsker overhodet ikke å snakke om dessverre er slik at personer med utenlandsk opprinnelse er sterkt overrepresentert på volds- og kriminalitetsstatistikken. Med god hjelp fra mediene prøver venstresiden heller å bortforklare hvorfor vi i Norge har så store utfordringer med brutal ungdomsvold, hvor innvandrerungdom er overrepresentert. Årsaken er tydeligvis ikke manglende integrering, men at disse unge, kyniske kriminelle tydeligvis ikke bor i store nok hus, at foreldrene ikke har store, dyre biler, og at de ikke har fine klær. Det er tydeligvis årsaken til at de unge blir kriminelle. godtar ikke slike forsøk på bortforklaringer eller unnskyldninger. Når man er 15 år, vet man forskjellen på rett og galt. Man vet at man ikke skal slå ned andre. Man vet at man ikke skal banke opp eller sparke eller hoppe på hodet til andre. Da forstår man at andre faktisk kan få varig skade og til og med dø, og man forstår at om man stikker kniven i andre mennesker eller skyter dem, kan det også føre til at de blir drept.

Det er absolutt en situasjon hvor det er grunn til å være sterkt bekymret for det som skjer, den utviklingen vi er inne i og som skjer over hele landet, nemlig en økning i kriminalitet blant de aller yngste. Det er en svært dramatisk utvikling. Statistikkene har slått ganske dramatisk ut gjennom det siste året. Det er heller ikke noe som bare skjer i de største byene. Det skjer over hele landet. Det skjer i Tromsø.

lærere som er fortvilte, skoleledelse som er fortvilet, og som forteller om en utvikling som har gått raskt, og som rett og slett gjør det vanskelig i norsk skole. Dette er en utvikling som skjer

at mange vurderer å slutte i jobben. Vi ser denne utviklingen i norsk skole, som er dramatisk, og som skjer over hele landet. Det er i det hele tatt mange sammensatte forhold som burde tilsi at man reagerte tydeligere, og i det minste sørget for at man hadde de tiltakene, de mulighetene, de verktøyene som skal til for å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet. Det hadde vi mulighet til i denne saken, men men man grep ikke muligheten i tilstrekkelig grad. Ja, Fremskrittspartiet er glad for at man går noen skritt i riktig retning, men man er overhodet ikke i nærheten av å levere i det omfang som er nødvendig for å møte utviklingen. Når man samtidig bygger ned politiet, er det gitt hva som skjer. Vi nærmer oss svenske tilstander. Vi nærmer oss svenske tilstander. Vi er ikke der ennå, men vi nærmer oss. Det er også noe politiet selv forteller om. Det er en dramatisk situasjon der ute. Jeg skulle forvente og tro at det var større vilje og evne i denne salen til å møte den utviklingen med tydeligere tiltak. Det registrerer jeg at man dessverre ikke har fått til.

mot andre. Det er bra at Fremskrittspartiet trekker fram en så viktig dikter i norsk historie, men så starter de en raljering over hvor utrolig naive alle andre er,

Norge er et land som faktisk har fått til mye bra på forebygging. Vi har lav kriminalitet, og kriminaliteten i det store og brede har gått betydelig ned de siste sju årene,

Vi har pekt på en rekke ting, og jeg er glad for at man i Stortinget er enig om forbedringer på hvordan ungdomsstraff og ungdomsoppfølging skal være. Her viser Stortinget at man tar dette på alvor og er villig til å lage et bedre system. En av de tingene som imidlertid ikke får flertall i dag, og som er et forslag SV er med på, er hvordan vi skal styrke arbeidet med inndragning – hvordan vi tar midlene til kriminelle miljøer. Vi vet at man bruker penger og det å kunne gi folk raske penger som en måte å prøve å rekruttere folk inn i disse miljøene på, men politiet inndrar jo like mye som man gjorde for 25 år siden. Hvis man mener at

etter dem, er det betydelig mer man kunne gjort. Jeg er glad for at vi nå peker på en ny retning i kriminalitetsbekjempelsen, at vi er tydelig på hvordan vi kan bedre dette arbeidet. Jeg håper det vil lede fram til et samfunn med minst mulig kriminalitet og mest mulig trygghet for folk.

(FrP) [11:44:58]: Skal man bekjempe kriminalitet, trenger man både forebygging og reaksjonsevne og håndtering fra samfunnet. Man trenger begge deler. Det er det ingen tvil om. Problemet er bare at i den politiske debatten, i det politiske ordskiftet i denne salen og der ute, er det stort bortsett fra et tidsvindu de siste ukene – nesten kun forebygging man snakker om. Man snakker om barnehager, om ungdomsklubber, om trangboddhet, som om det var en faktor for å begå kriminalitet, som om våre forfedre drev med masse kriminalitet fordi de bodde trangt. Man trenger ikke gå mer enn 40–50 år tilbake i tid. Da levde folk ekstremt trangbodd. Det betyr ikke at de ble kriminelle av den grunn. Det er bortforklaringsfaktorer – vil bortforklaringsfaktorer – vil jeg kalle det – istedenfor å gå inn i realitetene. Ja, det handler om innvandring. La oss slutte å late som om det ikke gjør det. Det handler om innvandring. En ukontrollert, hodeløs innvandringspolitikk som er drevet over flere tiår, det er det vi ser resultatet av nå. Det handler også om en dårlig justispolitikk som denne regjeringen har stått for, hvor man nedbemanner politiet istedenfor å bemanne det opp, og ikke sørger for å gi de virkemidlene som politiet og domstolene trenger, for å kunne håndtere de kriminelle. de kriminelle. Ja, det handler også om strengere straffer – det handler også om strengere straffer. Når en 15 år gammel jente blir voldtatt av en gutt under 18 år, grov voldtekt som jeg tidligere har referert til fra denne talerstolen, og den straffen denne personen møter, er 60 dager soning med fotlenke – beklager, men da er det ikke straff lenger. Da har man sluttet å straffe de kriminelle som er under 18 år. Det er jo det som er problemet. Det er derfor Fremskrittspartiet primært vil avvikle vil avvikle ungdomsstraffen, for det har ikke fungert, selv om det eksemplet jeg viser til, er ordinær straff. Det er faktisk ikke ungdomsstraff. Straffenivået er for lavt. Ofrene for den typen kriminalitet som jeg beskriver, må leve med det resten av livet og blir skadet, dypt skadet, av det de ble utsatt for, mens gjerningsmannen 60 dager med fotlenke. Da er det liksom greit, og så er det tilbake ut igjen. Det er en helt uholdbar situasjon. Står man på denne talerstolen og sier at det ikke handler om mer straff,

(FrP) [11:48:17]: Det var veldig hyggelig å høre at mitt innlegg bidro til at representanten fra SV ble rørt. Det er også fascinerende med historiekunnskapen til min kollega fra SV, om

Vi kan ikke koseprate med de kyniske, brutale, livsfarlige, voldelige kriminelle som allerede er ganske hardbarka i en alder av 16–17 år, eller 17,99 år nesten 18. Da nytter det ikke å sitte på et kontor med en sosionom og koseprate. Det er det SV dessverre ikke har forstått. Et interessant eksempel som brukes på drapssiden: Det har gått fra 30–50 drap, som SV sa i sitt første innlegg,

og møte andre unge kriminelle og begå kriminelle handlinger. Det er sammenlignbart med samferdsel. Det er helt ulogisk at SV støtter en politikk som er knallhard på straff når det gjelder samferdsel og å «ta fiffen i Ferrari», for å bruke SVs retorikk, mens når det gjelder de kyniske, brutale, voldelige, kriminelle, som bevisst går ut for å skade andre, skal SV koseprate. Det er fullstendig ulogisk. Hvis vi skulle fortsette å sammenligne med samferdsel: Det var ca. 500 dødsulykker i trafikken årlig

hadde komiteen gleden av å få presentert bandepakkene som er innført der, og vedtatt med støtte fra danske SF, som er det danske søsterpartiet til SV her i Norge. Det er interessant hva danske SF har forstått, som norske SV tydeligvis ikke har forstått. Ivar B.

på. Alle sier at det handler om både forebygging og straff, men det er åpenbart at noen har et behov for å vektlegge det ene mer enn det andre. Vi kan straffe så mye vi bare vil, men hvis vi ikke å gjøre noe med de underliggende årsakene i samfunnet, som ikke nødvendigvis handler om trangboddhet som isolert fenomen, men om sosiale utfordringer i samfunnet – mennesker som ikke finner seg til rette,

bomme. Dette handler om mer enn det. Det er viktig å si: Ja, vi kan sammenlikne oss med Sverige og si at noen mener at det er fare for at vi kan komme i en situasjon med svenske tilstander, men det er åpenbart at vi ikke er

i påstanden om at strengere straffer har en preventiv effekt på barn og unge. For eksempel forsøkte altså nabolandet vårt Danmark å senke den kriminelle lavalderen for så noen år etterpå å endre den tilbake, nettopp fordi det ikke hadde den effekten som de ønsket. La oss nå ikke gjøre samme feil når vi vet at ett av våre naboland allerede har testet det ut. Det er ikke noe vi har funnet på, det med at disse sosioøkonomiske utfordringene ligger til grunn for barn som begår kriminalitet. Erfaring, kunnskap og forskning viser at barn som er i risikosonen for å begå kriminalitet, sliter på ett eller eller flere av livets områder. Det er ikke sånn at glade og trygge barn en dag bestemmer seg for at nei, nå har jeg lyst til å gå og utøve vold eller være med på kriminalitet. Det er ikke det som skjer. Det er andre ting som ligger til grunn for det. Til dette med trangboddhet: Det handler om at på det tidspunktet som representanten Amundsen viste til, bodde jo alle slik. Det dette handler om, er forskjeller. Det handler om manglende tilhørighet i storsamfunnet, at du ikke blir fanget opp, at det oppleves som at ingen bryr seg om deg, og at de eneste som bryr seg om deg, er disse grusomme gjengene som står og gir deg en tilhørighet som du kanskje ikke har opplevd opplevd å ha noe annet sted. Fremskrittspartiets forslag kan være med på å gjøre vondt verre og drive enda flere ungdommer inn i kriminalitet, og det vil ikke Venstre være med på. Barn i fengsel løser

barn. Vi må nettopp hindre at disse barna kommer inn i dette i det hele tatt, også for å strupe rekrutteringen til de organiserte kriminelle gjengene. Alt i alt er forslagene fra

(A) [11:56:52]: Nå har jeg ved flere anledninger hørt Per-Willy Amundsen trekke fram denne voldtektssaken, skal ha vært sanksjonert med fotlenke. Jeg syntes dette var litt merkelig, så jeg sjekket faktum i saken – og det er selvsagt helt feil.

Jeg vil si at det grenser mot skremselspropaganda, det med uriktig å trekke fram feil knyttet til dommer som har vært, innenfor dette kriminalitetsbildet.

det var totalt fritt for kriminalitet i USAs stater, med tanke på både dobbelt livstid og drakoniske lovverk som går direkte inn i enkeltsegmenter av befolkningen. Dette er jo heller ikke tilfellet, så det faller i grunnen på steingrunn. Jeg synes SV redegjorde godt for forebyggingsaspektet, og jeg lar det stå med det. Jeg er godt fornøyd med å ha en justisminister og en regjering som klarer å se helheten i kriminalitetsbildet, og med hvordan vi jobber for å imøtegå alvorlig kriminalitet og ungdomskriminalitet.

(H) [11:58:48]: Jeg vet at det er noen som skal på en juleavslutning, så jeg skal prøve å fatte meg i korthet her. Som medlem av den gruppen som mest sannsynlig er mest overrepresentert eller har høyest representasjon blant kriminelle – både mann og innvandrer – har jeg lyst å ta ordet her for å påpeke et par ting. saken virker det som det er bred enighet rundt det å forebygge, men også rundt det å konsekvensredusere, som det heter, og det synes jeg er ganske bra. Forebygging foregår på mange plan. Man kan starte tidlig med Fellesverket, slik vi har sett i Sandefjord og andre steder. Så kan man se på politiet som en gruppe som kan føre dialog, og så kan man se på konsekvensreduksjon i form av fengselsstraffer og bruk av domstol osv. Jeg har tidligere i denne sal vært involvert i debatter der enkelte representanter har brukt mye tid på å mis tenkeliggjøre politiets tilnærming og arbeid. Heldigvis valgte justisministeren å stå imot da, og det synes jeg var veldig bra. Jeg ser nå at denne tilnærmingen har tatt slutt, og man virker å ha større tillit til politiets forebyggende funksjon, også overfor innvandrergrupper og innvandrerungdom, som jeg selv har tilhørt. Som en som har hatt mange møter med politiet, både som ung og som voksen, kan jeg si at politiets arbeid har en stor effekt i forebyggende øyemed. Det møtet politiet har med ungdommer med innvandrerbakgrunn, har mye å si, og som oftest er norsk politi veldig ryddige i måten de tilnærmer seg. Og dette tar jeg fra personlig erfaring, for som

det som kalles for sivilrettslig inndragning, altså det å gå etter pengene, som jeg liker å kalle det. Jeg tror nok det er fornuftig å gå etter midlene, men det handler om måten man velger å gjøre på. Det å smuldre opp fagmiljøene til små fagmiljøer ute i distriktene og ute i enkelte politidistrikter har liten effekt. Den irske modellen, derimot, der man har satt sammen sterke fagmiljøer sentralt, slik som arbeidskrimsentrene, som Høyre satte opp i sin regjeringstid, sammenlignbare størrelser, for å beslaglegge midler ervervet på kriminelt vis, kan være et viktig verktøy. Uansett: Jeg synes mye av det som vi fremmer, er bra og kommer til å ha god virkning både på forebygging og på konsekvensreduksjon. Jeg ser fram til å se resultatene av det som her framlegges, og oppfølgingen til regjeringen. (FrP) [12:01:29]: Det blir påstått her at vi har ført en streng flyktning- og asylpolitikk i Norge. Det er absolutt basert på hvilke øyne man ser med,

har ført en veldig streng politikk. Jeg vil si at de nesten ikke har tatt inn eller bosatt noen i forhold til hva vi har gjort i Vest-Europa. Der har en ikke slike tilstander med voldelige, kyniske, brutale ungdomsgjenger som løper rundt og banker opp og knivstikker annen ungdom. Det er et ganske interessant eksempel, og det er faktisk et godt eksempel. Selv om det ikke er forskningsbasert, som mange prøver å ta oss i Fremskrittspartiet

fikk 60 dager ubetinget fengsel, men det ble omgjort til soning med fotlenke av kriminalomsorgen etter søknad.

Det er kriminalomsorgen som har fattet beslutningen. Så kommer det noen påstander. Representanten Thorsvik hevder at Fremskrittspartiet ikke baserer seg på forskning

definisjonen på galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat. Det finnes ikke noe land i verden som bruker mer penger på forebygging. Det finnes ikke noe annet land i verden som bruker mer penger på integreringspolitikk og integreringstiltak enn det vi gjør per innbygger, og vi har de samme problemene. De blir faktisk verre, men man fastslår altså at det er enda mer av det som åpenbart ikke fungerer, som skal til for å løse problemene i framtiden. Hvis det er å basere noe på kunnskap, på forskning, stiller jeg store spørsmål ved kvaliteten på den forskningen. Så hevdes det fra representanten Prestbakmo at vi har ført en streng innvandringspolitikk i Norge. Sammenlignet med hva? Hvis vi skal legge til grunn historiske tall – da særlig før 2015, for det er riktig at vi fikk på plass noen innstramninger da vi sto i migrasjonskrisen under forrige regjering, men historisk sett også under denne regjeringen – har altså den ikke-vestlige innvandringen til kongeriket per innbygger vært langt høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land. Ja, vi blir slått av Sverige, men hvem blir vel ikke slått av Sverige? Og er det noe mål å sammenligne seg med?

«Søknaden om å bygge nye fysiske utenlandskabler til Danmark kommer etter alt å dømme på denne regjer- ingens bord. Statsråden har uttalt at behandlingen vil «innebære en vurdering av om det er samfunnsmessig rasjonelt å gi konsesjon». Er statsråden enig i at prissmitten i Sør-Norge vil reduseres noe dersom Skagerrak 1 og 2 ikke bygges på nytt, og kan han utdype hva han legger i begrepet «sam- funnsmessig rasjonelt» – hvordan vektes prisen på norsk vannkraft i en slik vurdering?»

I svar til meg tidligere har statsråden nektet å kalle dette for nye kabler, selv om det fysisk er nye kabler som må legges. Dermed kan regjeringen hypotetisk sett si ja uten at det går på akkord med det faste talepunktet om at denne regjeringen sier nei til nye utenlandskabler. I praksis vil det likevel kunne fungere som nye kabler. Det er usannsynlig at nye kabler vil bygges med den samme kapasiteten som på 1970-tallet. Dermed vil eksportkapasiteten og prissmitten bli større. Derfor er naturlig nok regjeringen delt på midten. Senterpartiet forstår at dette i praksis vil fungere som en eller flere nye utenlandskabler.

Derfor er det uforståelig at statsråd Aasland har gått så hardt ut mot statsråd Slagsvold Vedums kabel-nei. Regjeringen har nemlig sjansen til å redusere eksportkapasiteten og prissmitten i stedet for å forsterke den, hvis regjeringen sier nei til nye kabler. Det vil kunne ha en liten, men positiv virkning på strømprisene i Sør-Norge på kort sikt å si nei. For meg er det fullstendig uforståelig at regjeringen ikke griper denne sjansen med begge hender. Et sentralt premiss for denne debatten er spørsmålet om hva som regnes som samfunnsøkonomisk lønnsomt, rasjonelt eller nyttig.

Til grunn for NorthConnect, den forrige utenlandskabelen som ble søkt om, og avslått, lå en antakelse om at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, først og fremst fordi det vil gi høyere inntekter til kraftprodusentene i form av høyere strømpriser, ikke på grunn av flaskehalsinntektene alene. Det er inntektene til kraftprodusentene som veier tyngst i en slik vurdering av hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, hvis man leser søknaden til NorthConnect. Forbrukere, husholdninger og næringsliv blir taperne. Høye strømpriser er bokstavelig talt prisen de betaler. Konsesjonssøknaden om nye kabler til Storbritannia og Tyskland, som fikk ja, la også økte strømpriser til grunn. Prisene i Norge ville bli mer lik prisene på i andre enden av kablene. Regnestykkene for samfunnsøkonomisk lønnsomhet skilte ikke i den søknaden mellom kraftprodusent og strømkundene, og hvem av dem som vil få gevinsten. Det er nok ikke norske strømkunder særlig glad for i dag. Å vekte kraftprodusentene så fordelaktig og resten av samfunnet så ufordelaktig er et helt grunnleggende problem i kraftpolitikken. Slik kan avgjørelser tas ikke på Stortinget engang, men av regjeringen – på tvers av målsettinger om lave, stabile strømpriser og på tvers av press fra folk og næringsliv. Det er dessuten et demokratisk problem at slike viktige avgjørelser langt på vei blir avgjort i det stille i regjeringen uten særlig politisk debatt. Dette gjelder særlig kablene til Tyskland og Storbritannia. Slike avgjørelser om å øke eksportkapasiteten ytterligere i et område med stor utvekslingskapasitet, altså Sør-Norge, handler ikke om forsyningssikkerhet, det handler om å få like høye strømpriser i Norge som på kontinentet, og det har en stor negativ betydning for samfunnsutviklingen. Tilgangen på og prisen på strøm er helt avgjørende for folk og industri. Vi har elektrifisert og industrialisert Norge med den rimelige vannkraften vår. Jeg vil gjerne ha svar på om nye kabler vil ha bedre kapasitet enn de fra 1970-tallet. Og vil regjeringen vekte kraftprodusentenes økonomiske interesser ned, og forbrukernes interesser opp? Statsråd Terje Aasland

Dette har blant flere andre forhold gitt bedre forsyningssikkerhet i år med lav fyllingsgrad i vannkraftmagasinene våre. Samtidig vet vi at tilknytningen til våre europeiske naboland har medført at vi blir påvirket av forholdene i energisystemene der. Dette er blitt enda mer synlig i lys av den energikrisen Europa har opplevd etter Russlands angrep på Ukraina. De to første forbindelsene til Danmark ble satt i drift i 1976 og 1977, og disse nærmer seg nå teknisk levetid. Kapasiteten på de fire kablene til Danmark er på totalt 1 700 MW. Av dette utgjør Skagerrak 1 og 2, de som altså eventuelt skal fornyes, i overkant av 500 MW. Statnett opplyser at foretaket mest sannsynlig vil ta stilling til eventuell reinvestering i disse forbindelsene innen 2025, og forutsetter at det vil være behov for myndighetsbehandling. Olje- og energidepartementet vil på ordinær måte ta stilling til saken når hvis den kommer til behandling. En slik behandling vil bl.a. innebære en vurdering av hvorvidt det er samfunnsmessig rasjonelt å gi konsesjon, i tråd med energilovens formålsbestemmelse. Med det mener jeg altså at departementet må vurdere både kostnads- og nytteelementer som kan verdsettes i kroner, og elementer som i dag ikke kan verdsettes på en effektiv og allment akseptert måte. Prisvirkning i Norge og virkningen på norsk kraftproduksjon og norske forbrukere inngår i en slik vurdering. Sofie Marhaug

[12:14:01]: Det var et kort svar, som jeg gjerne ønsker å få utdypet ytterligere, for jeg opplever ikke at statsråden svarer på hva som legges i «samfunnsmessig rasjonelt». Jeg prøvde i mitt lengre innlegg i stad å beskrive hva som har ligget til grunn for de

Det som er felles for disse søknadene og hvordan Statnett og andre beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som jeg vil anta er det statsråden sikter til når han snakker om hva som er samfunnsmessig rasjonelt, er at det er en beregning av oppsidene for kraftprodusentene, oppsidene for kraftprodusentene – altså at de kan selge strømmen dyrere enn de har gjort før, noe som har ligget inne i tidligere søknader om nye utenlandskabler, både den til Skottland og de til Tyskland og England – har blitt vurdert som så fordelaktige at det også er fordelaktig for Norge som samfunn å bygge de kablene. Det er en vekting som vekter kraftprodusentene og kraftbransjen opp, og strømkundene ned. Noe av begrunnelsen for en sånn vekting er nok at mye av kraftproduksjonen i Norge er offentlig eid, men vi vet jo alle – gjennom de to årene vi har hatt med skyhøye strømpriser – at det ikke er sånn at at det automatisk kommer oss til gode. Vi får noe tilbake i form av strømstøtte, ja, men det er ikke riktig at interessene til vannkraftprodusentene automatisk er de samme som interessene til Alcoa på Lista, som kanskje må legge ned nå,

opplever at jeg ikke får svar på, er om man kommer til å vekte dette annerledes enn man har gjort ved tidligere søknader, eller om det fortsatt er sånn at kraftprodusentenes interesser automatisk regnes som fordelaktige for hele samfunnet. Jeg lurer også på om statsråden deler min bekymring for at denne søknaden vil være en søknad om økt kapasitet, altså ikke samme kapasitet som i 1976 og 1977. Statsråd Terje Aasland [12:17:17]: Aller

så kan ikke jeg basere meg på antakelser eller noen lekeforutsetninger der framme. Vi må forholde oss til den virkeligheten, hvis det blir søkt om en fornyet konsesjon av disse kablene, når den tid kommer. For det første vet vi at Danmark går mot et stort kraftoverskudd i årene som kommer. Hvordan danskene velger å håndtere dette kraftoverskuddet, blir også ganske vesentlig i vurderingen av hvordan vi skal håndtere kontakten mot Danmark. Jeg vil legge til grunn at utgangspunktet for fornyelse må være at det er gjensidig nytte av disse kablene, og da tenker jeg på samfunnsmessig nytte, at det bedrer kraftforsyningen og kraftsikkerheten vår, og at vi også i perioder kan importere billig strøm fra f.eks. en overskuddsproduksjon av vindkraft i Danmark. Det vil være en stor nytteverdi for det norske samfunnet hvis vi ender opp der. Jeg er opptatt av at vi skal ha symmetri i kraftutvekslingen, og at en skal kunne utnytte investeringene på en god måte. Jeg har ikke snakket om kraftprodusentenes inntjening med en eneste Det er noe interpellanten legger til grunn, som en forutsetning for de andre kabelvurderingene som har vært gjort. Jeg har vært veldig tydelig og helt konkret i alle de vurderingene vi har gjort i tilknytning til til utenlandsforbindelser og hvordan kraftutvekslingen skal foregå, at det er den samfunnsmessige nytten, og at det er til gagn for det norske kraftsystemet, som må være grunnlaget for hvordan en utvikler dette systemet videre. Derfor har vi sagt veldig tydelig nei til NorthConnect. Derfor har vi også i regjeringsplattformen sagt veldig tydelig nei til nye utenlandsforbindelser, fordi vi ikke ønsker å eksponere f.eks. norsk vannkraft for ytterligere eksportkapasitet gjennom nye utenlandsforbindelser. Så kan man filosofere over om dette er nye eller gamle, eller om det blir en erstatning av det som er. Det er ingen tvil om at det er en erstatning av det som er, og en må vurdere det på det tidspunktet en eventuelt får en ny søknad på det. vurderingsgrunnlaget da gjøres, både i forhold til prissmitte, hvordan danskene har posisjonert bruken av sin fornybare energiproduksjon, om dette skal forankres bare i grønt hydrogen, f.eks., og også i forhold til å redusere mulighetene for import av overskuddskraft fra dansk side inn til norsk side når vi trenger det.

gjør, på det faktagrunnlaget vi har når den tiden kommer. Det synes jeg er en viktig forutsetning både i forhold til våre naboer og i forhold til hvordan vi ønsker å bygge et sterkt kraftsystem i Norge, som gagner både norsk industri, norske husholdninger og kraftsystemet totalt sett. Ola

Denne saken bør ikke være vanskelig i det hele tatt. Disse to utvekslingskablene mellom Norge og Danmark har altså vært der siden 1976 pg1977, og de har tjent oss vel i alle disse årene. De har vært med på å sikre forsyningssikkerhet i Danmark, de har vært med på å sikre forsyningssikkerhet i Norge, og de vil gjøre det også i årene framover. Uten disse utvekslingskablene vil vi måtte større utbyggingskapasitet også her. Vi vil måtte bygge ned mer natur, og Danmark vil måtte gjøre det samme. Om disse nå skal fornyes, bør være en vurdering som Statnett og danske Energinet gjør. Hvis Statnett, som for kort tid siden uttalte at de anser disse som svært viktige, går inn for det, bør regjeringen også gå inn for en fornyelse, om det da gjelder en eller to kabler.

fossile energikilder. Dette står fortsatt og balanserer, og det er også initiativ på siden av hovedforhandlingene hvor mer enn 60 land har gått inn for at man nå skal øke produksjonen av fornybar energi og tredoble den fram mot 2030. Alle forhandlingene handler egentlig om at vi må ha mer samarbeid. Vi må ha mer samarbeid for å få ned utslippene raskere og ha en forsyningssikkerhet. I Europa handler det også om om å møte den aggresjonen som Russland viser i Ukraina, som jo har drevet opp prisene i Europa, som gjør at vi må gå enda raskere fram for å slutte å bruke russisk gass. Midt oppe i dette er det en diskusjon i Norge, den kommer fra reaksjonære partier, enten det er fra finansministeren og Senterpartiet i regjering eller, som nå, fra Rødt, der hele hovedbudskapet er at vi skal ha mindre samarbeid – at vi skal ha mindre samarbeid omkring fornybar energi, og at det vi skal fortsette med, er den eksporten vi har av olje og gass. Jeg håper at statsråden følger opp det han sier, lytter til de faglige rådene fra Statnett og også til de faglige rådene fra danske Energinet. Vi trenger å bygge mer fornybar energi i Norge, man trenger å bygge mer fornybar energi i Danmark og mer fornybar energi også ellers i Europa. Det vil selvfølgelig både påvirke den energisikkerheten vi har, og påvirke prisene framover gjennom at fornybar energi vil være rimelig også der, og vi får i større grad et overskudd av fornybar energi. Dette samarbeidet har vært en stor fordel i Skandinavia gjennom mange år, og det vil være en stor fordel i Skandinavia og i Europa framover. Det vi bør gjøre, er å fortsette dette samarbeidet og ha disse utenlandskablene. For øvrig kan jeg legge til at vi også vil fortsette samarbeidet å få på plass den regelutviklingen som vi ser i Europa, Ren energi-pakken, fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet. Flere av disse henger vi etter med. Dem bør vi også vedta, og vi bør vedta dem så raskt som mulig.

(R) [12:24:44]: Til representanten Elvestuen: Det er ikke sånn at dette nødvendigvis handler om hvor mye vi eksporterer. Det handler om kapasiteten, og når vi har stor overkapasitet på de kablene, øker prissmitten.

kortreist kraft, som jeg mener er veldig bra i omstillingen vi skal gjennom. Da kan vi ikke begynne med å legge ned fastlandsindustrien – som tross alt er ganske klimavennlig, mye mer klimavennlig enn olje- og gassproduksjon – en industri

hva som er gjeldende praksis hos både Statnett og NVE, hva som legges til grunn for samfunnsøkonomisk lønnsomhet i dag. Det er ikke lekeforutsetninger, det er empiri. Det som har vært praksis fram til nå, er at man har kraftprodusentenes gevinst veldig sterkt. Det er veldig negativt for vanlige strømkunder, industri og næringsliv. Jeg ønsker meg en annen praksis. Jeg synes det er urovekkende at statsråden avfeier den problemstillingen fullstendig. Vi har egentlig et demokratisk underskudd i norsk kraftdebatt gjennom snart flere tiår, nettopp fordi man ikke har vært villig til å diskutere hva som er konsekvensen av å gi etter en ganske smal gruppe i næringslivet, fornybarbransjen, kraftbransjen – i motsetning til å tenke på interessene til den kraftforedlende industrien og hva som er interessen til næringslivet i NO2. Og så er det kraftoverskudd, det er ikke dårlig forsyningssikkerhet i NO2, Sør-Norge, der man nå ser for seg at man eventuelt skal bygge nye kabler, kanskje med større kapasitet. Jeg får ikke svar fra statsråden om det vil være økt kapasitet økt kapasitet eller ikke – det bare noterer jeg meg – men det er jo vesentlig for den diskusjonen når man snakker om nye kabler eller fornying av gamle kabler. Jeg synes det er uryddig at ikke statsråden sier hva han mener om det. Dette vil ikke bedre forsyningssikkerheten i Sør-Norge. Det vil derimot øke prissmitten prissmitten i SørNorge hvis det blir økt kapasitet på de nye kablene som kanskje skal legges. Det vil jeg advare sterkt mot, og jeg ønsker at statsråden svarer skikkelig på spørsmålene mine. Statsråd Terje Aasland [12:28:04]: Det var jo flott at det kom inn flere representanter i interpellasjonen, jeg er enig med representanten Elvestuen i at skal vi klare de store oppgavene framfor oss, trenger vi et sterkere energisamarbeid. Vi trenger spesielt å utvikle det nordiske energisamarbeidet, som egentlig har vært med på å bidra til en forsterket forsyningssikkerhet for samtlige av de nordiske landene, og hvor en også har klart å utnytte hverandres investeringer på en god måte. Det er også viktig i fortsettelsen. Så blir det slengt opp en del påstander, f.eks. at det er et demokratisk underskudd i kraftdebatten, og at det har vært det de siste tiårene. Jeg vil påstå at Stortinget har full kontroll på kraftdebatten. Det er bare å fatte vedtak i Stortinget som må følges opp i regjering eller følges opp av kraftselskapene gjennom energiloven eller hva det måtte være. Det er full demokratisk kontroll på kraftbransjen. Når en også sier at en gir etter for en snever gruppe av næringslivsinteresser med hensyn til å vekte kraftprodusentene – hvordan disse skal vektes i kommende i kommende samfunnsøkonomiske analyser – mener jeg det også er et snevert utgangspunkt å tenke ut fra, for hvem er det som eier disse kraftselskapene? Jo, det er vi i fellesskap, gjennom et sterkt offentlig eierskap som den rød-grønne regjeringen i 2007/2008 sikret gjennom den konstruksjonen som da ble etablert i det offentlige eierskapet. De verdiene som skapes der, kommer jo fellesskapet til gode gjennom bedre skoler, bedre velferd, bedre eldreomsorg og så videre. Det er en ganske verdifull måte å tenke organiseringen av kraftbransjen på. Dette er ikke en privat hvilken som helst institusjon, det er samfunnseide bedrifter som i utgangspunktet står for det. Når det er sagt, er jeg opptatt av at vi ikke skal svekke det norske kraftsystemet.

Danmark går mot et kraftoverskudd som vil være fokusert på uregulerbar kraft, veldig mye vind, og hvis vi kan importere billig vindkraft i lange perioder, så støtte danskene med kraftutveksling, f.eks. med effektkapasiteten fra vannkraften i timer og tider hvor det ikke blåser, kan det være en god utnyttelse utnyttelse av de investeringene som er foretatt totalt sett, og gagne norske strømkunder. Det er for tidlig å trekke de konklusjonene nå, og derfor velger jeg å ikke gjøre det, fordi jeg avventer de faglige anbefalingene som måtte komme, fram til vi får dette på bordet.